Закривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка:

с щатното си въоръжение и екипаж военнослужещи извън територията на страната за участие в противоподводното учение на Военноморските сили на Румъния с международно участие, което ще се проведе в западната част на Черно море, териториалните води на Румъния и пристанище Констанца в периода от 26 март до 5 април 2020 г., включително. Уведомлението е постъпило на 22 януари 2020 г. с вх. № 003-09-9 и е предоставено на Комисията

заместник-министър на земеделието, храните и горите, професор Паскал Желязков – изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“, и Емил Кръстев – началник-отдел в Изпълнителната агенция. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

направената процедура за допуск. Гласували 172 народни представители: за 167, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 21 януари 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър, доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“, и Диана Филева – изпълняващ дейността началник на отдел в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“; от Българската агенция по безопасност на храните: професор доктор Паскал Желязков – изпълнителен директор, и Емил Кръстев – началник на отдел в дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Агенцията.

профилактика, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти или неидентифицирани животни. Създава се възможност за възлагане на изпълнението на мерките за ограничаване и ликвидиране на болести на изпълнител, различен от служителите на Българската агенция по безопасност на храните. Регламентират се допълнителни задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, свързани със спазване на изискванията за идентификация на животните и опазване на здравословното им състояние; спазване на изискванията (шум) за хуманно отношение към тях; документиране на движението от…“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Спрете за момент, госпожо Димова, малко да утихне залата, защото наистина е много шумно. Моля Ви двустранните разговори да са по-тихи. Не чуват колегите отзад със сигурност. Можете да продължите. изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите. Регламентират се допълнителни задължения и за кметовете и кметските наместници, които ще следва да предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните, а в случаи на възникване на такива, да оказват съдействие при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране. Създава се облекчен, безплатен режим за регистрация на личните стопанства. Прецизират се текстовете, свързани с организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните, осъществявано от регистрираните ветеринарни лекари. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози с регистрирани ветеринарни лекари. На регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози със собственици или ползватели на ферми, не се позволява да сключват такива договори със собственици или ползватели на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура. Прецизират се текстовете, регламентиращи реда за обезщетяване на засегнатите от епизоотични рискове собственици на животни, като са допълнени основанията, които служат за отказ за изплащане на обезщетения и начинът за определяне на цените за обезщетенията. Допълва се редът за издаване на разрешения за използване на животни в опити за научни цели. Добавено е и ново основание за отнемане на разрешението в случаите, в които използването на животни в опити не се извършва в съответствие с полученото Изчерпателно са разписани хипотезите за заличаване на регистрация и за обезсилване на издадено удостоверение на транспортните средства за превозване на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях.

Прецизират се процедурите и документацията, свързани с лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ветеринарномедицинските продукти. Въвеждат се минимални изисквания по отношение производството на активните субстанции, влизащи в техния състав. Допълнени и прецизирани са някои от административнонаказателните разпоредби на Закона. С Преходните и заключителните разпоредби на Закона се правят промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които дезинфектантите, средствата за дератизация и дезинсекция и защитните облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози следва да станат част от държавния резерв при кризисни ситуации. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че предвидените изисквания за регистрация на личните стопанства са твърде високи и ще бъдат трудно изпълними. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на вниманието Ви „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на земеделието, храните и горите заместник-министър доцент доктор Янко Иванов и от Министерство на вътрешните работи Росица Грудева – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са в резултат на констатираната непълнота в регламентацията, свързана с осъществяването на тази дейност. Наложително е да се предвидят и конкретни мерки и действия за превенция на новите за държавата държавата ни екзотични и особено опасни болести, които могат да доведат до икономически загуби и да оказват негативно влияние върху националната ни сигурност. Подчерта, че в голямата си част трансграничните и екзотични болести по животните се предават и на човека. Цитира статистика, според която от 1615 болести по хората 865 са с животински произход. Това предполага засилени мерки и добра координация и взаимодействие между институциите. Със Законопроекта се отстраняват празноти в правната рамка, затрудняваща дейността на компетентните органи, създава се възможност за възлагане изпълнението на мерки за ограничаване и ликвидиране на болести и на изпълнител, различен от храните. Определят се и задълженията на местната власт при констатиране на заболяване с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване и ликвидиране на разпространението и ликвидиране на заболяванията. Увеличават се размерите на някои от предвидените в действащия закон глоби и имуществени санкции и се създават нови административнонаказателни разпоредби с цел да се предизвика дисциплиниращ ефект и санкциите да отговарят на съответното нарушение. Предвидено е служителите на Областните дирекции по безопасност на храните при необходимост да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи при възпрепятстване на достъпа до подлежащ на контрол обект или при отказ за предоставяне на животни. Беше представено и становище от Министерство на вътрешните работи, съгласно което подкрепят Законопроекта. В разискванията взеха участие народните представители Маноил Манев и Иван Иванов. Беше отбелязано, че съдействието от страна на МВР следва да се осъществява при тежки случаи, при които има опасност за нарушаване на обществения ред. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа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

Благодаря Ви, господин Нунев. Сега давам думата на министър Танева, тъй като по-късно ще има ангажименти в Министерския съвет. Заповядайте, госпожо Министър, като вносител да представите Законопроекта. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, дами и господа! Искам пред Вас да представя както нашето ежедневие по отношение на ветеринарната дейност, превенция и профилактика във връзка със заболяването, така и основните ни мотиви да предложим настоящия законопроект.

вследствие на опита, който имахме миналата година – месеците юли и август, и установихме много ясно всички слабости на сега действащата регулация регулация на обществените отношения в тази област. Всички тези промени, за да не повтарям това, което бе казано, следва да доведат до чувствително подобрение на превенцията на заболяването сред поголовието от всички категории животни в България, включително и ясна регулация, регламентация на личните стопанства. Целият този законопроект е част от един план за действие, приет след приключване на епизоотията миналата година, който включва промяна и в други нормативни актове. Всеки от тях следва да доведе до чувствително подобрение на системата за ветеринарно обслужване, превенция и контрол.

след приемането на настоящия закон, който в момента представяме, ние сме готови с промените на още два нормативни акта. Всичко това следва да доведе, пак казвам, до значително подобрение и координация между различните служби в хода на ветеринарното обслужване, както и в случаите на епизоотии. Към настоящия момент, ако някой се интересува специално по темата, на най-голямото политическо земеделско събитие в Европа – Зелената седмица в Берлин, посветена на африканската чума по свинете, беше проведена конференция с представители на повече от 70 страни, включително и всички организации по повод здравеопазването на животните. Какви са данните? Светът все още не се е справил с това заболяване. То остава предизвикателство и пред науката науката във ветеринарната област, и пред всички страни в света – трансгранично заболяване, което не познава национални граници, за което в краткосрочен план все още няма виждане за намиране на ваксина.

над 25% от поголовието на домашната свиня в света е унищожено от заболяването, 51 страни са засегнати и минимум над 10 милиона домашни свине са засегнати от заболяването. В Европа страните са 12. Интензитетът на огнищата, за съжаление, все още в цяла Европа има възходящ тренд. Ние, разбира се, с всички промени, които целят да подобрят системата по ветеринарното обслужване и превенция на заболявания, се надяваме, че тази година този тренд ще бъде вече обратен. В цяла Европа – много повече, и в света от 2016 г. и 2017 г. има изключително интензивен възходящ тренд на разпространение на заболяването. Той продължава 2019 г., в началото България изпълнява няколко плана по отношение на превенция на заболяванията според биотопите. Първо, Планът за депопулация на дивата свиня. Мога да Ви информирам, че към последния ловен уикенд фактите са следните: депопулирани са близо 36 хил. броя извън намерените трупове – те са към 400. Това представлява около 45% от нашия план, изготвен въз основа на таксация на дивата свиня, която сега се оспорва от доста организации. В тази връзка ловният сезон продължава по заповедта за удължаване на сезона вследствие на промените в Закона, които точно Вие гласувахте. Сега сме предприели мерки с външни експерти за системата – от науката и чуждестранни експерти по дивата свиня. Ще направим нова актуална таксация, която ще стартира в края на месец март, и със системи, които работят в Германия. По отношение на контролиране на навлизане на заболяването Германия ползва различни системи с дронове за следене на популацията в граничните райони. Водим разговори същите системи да ги приложим и тук по отношение на установяване на по-точен брой на дивата свиня. По отношение на домашната свиня. Всичко, което следва да приложим, можем да го приложим, освен с промените в излязлата Наредба № 44, и с приемането на настоящия законопроект, който се предлага в момента в Народното събрание. Това ще доведе до най важното за превенцията на това заболяване – увеличаване и достигане на нови нива на биосигурност във всички стопанства, индустриални ферми, фамилни ферми и лични стопанства, които до пролетта следва да бъдат и регистрирани по надлежния ред, какъвто предстои да бъде приет в това изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност – изключително облекчен ред за хората, и, разбира се, безплатен, така че това няма да ги натовари. Но всеки, който иска да отглежда домашна свиня според категорията стопанство, е длъжен и ще трябва да го направи със съответната биосигурност, която е изрично разписана в Наредба № 44. Съответните задължения са конкретно казани в настоящия законопроект. законопроект. Върви нашият план, обявен есента миналата година, и по отварянето на всички мерки към животновъдите по Програмата за развитие на селските райони, с които всеки от тях според категорията ферма може да се подкрепи и да изпълни новите изисквания за биосигурността пет мерки. Общият бюджет, който се предоставя по тази линия на Програмата за развитие на селските райони, е близо 70 млн. евро – единствено и само за животновъдите в посока биосигурност. Извън това, за Ваше сведение, мога също така да Ви информирам, че към настоящия момент средствата, които българската държава е дала по отношение на справяне с болестта африканска чума по свинете са малко над 69 млн. лв., които са за покриване на разходите и дейностите по превенция – унищожаване на огнищата и компенсация на пострадалите ферми. ферми. В настоящата година бяха регистрирани на практика две огнища, които са индустриални, след което от Центъра за оценка на риска бяха направени изследвания и проучвания за начина на проникването. Освен това и двата свинекомплекса са част от затворен цикъл за отглеждане на домашни свине. Заключенията бяха категорични – докладите са публични, за първичното огнище като най-вероятен източник на проникване, тъй като свинекомплексът се намира в местността Паламара, в гората, в района в района с един от най-високите интензитети на африканска чума по свинете, сред дивата свиня, че е проникнало оттам и има занижени мерки за биосигурност.

всички, и в средносрочен план да вървим към изкореняване на заболяването. За всичко ново, което се случва по света по отношение на намиране на лечение, ние ще Ви информираме своевременно.

Имате думата, госпожо Бъчварова. благодарим за това, че ни информирахте за актуалната ситуация по отношение на африканската чума по свинете. Но така или иначе Законопроектът касае промяна в Закона за ветеринарномедицинска дейност, който решава много по-широк кръг обществени отношения и те не са свързани единствено с кризисната ситуация от 2019 г. Знаем, че чумата в България е от месец август 2018 г. Предлагат се редица промени почти в целия Закон. Неприятното усещане и впечатление в Комисията беше скоростта и бързането по отношение на това, което се предлага. В понеделник след обяд Законопроектът беше публикуван на сайта на Народното събрание, във вторник следваше да го разглеждаме в спешен порядък, при условие че промените не са една и две, а в много по широк обхват. Това създаде проблеми както по отношение на разбирането на това за какво се правят тези промени и защо е това бързане, така и с подготовката ни на самия Законопроект. Доколкото ми е известно, Министерството на земеделието, храните и горите поне от пет-шест месеца работи върху Законопроекта. Общественото обсъждане показва редица предложения, които са правени, но така или иначе по-голяма част от тях не са приети. нямаше становища нито от Ветеринарния съюз, нито от Сдружението на общините. Беше важно да имаме тези становища, защото това са засегнатите и заинтересованите лица по отношение на промените и прилагането на редица мерки, които се предлагат Само няколко несъгласия по отношение на това как и по какъв начин ще овладеем болестите в страната в сектор „Животновъдство“ чрез регистрация на личните стопанства. В мотивите Вие казвате, че имаме много по-облекчена регистрация на личните стопанства в страната. Според мен това не е така, защото и сега в Законопроекта е предвидена регистрация по определени стъпки. Единствената разлика е, че кметът се явява посредник, тоест той трябва да събере информацията, заявленията и оттук нататък да ги предостави в областните дирекции, за да може да бъде направена проверка и съответно регистрация. При най-точно изпълнение на сроковете, които са заложени в Законопроекта за регистрация на личните стопанства, това ще отнеме минимум един месец. Освен това има и нещо важно, че Наредба № 44 се промени, което означава, че мерките за биосигурност, които трябва да се реализират, са същите, независимо от това дали е индустриална ферма, или лично стопанство, което означава, че личните стопанства ще се наложи да направят редица значителни инвестиции, които едва ли ще имат възможност да Казвате, че самата регистрация е безплатна, но идентификацията не е безплатна. Самата идентификация също е финансов ресурс, който личните стопанства трябва да си осигурят, за да могат да я да я реализират. Тези неща може да изглеждат на пръв поглед подробности, но тези подробности могат да спънат добрите намерения. Затова за нас начинът, по който е предвиден редът за регистрация на лични стопанства, с уговорката, че е необходима такава регистрация, следва да бъде доста по-различен, доста по-облекчен и с възможности да се реагира да се реагира от ветеринарните лекари, когато се появят кризисни ситуации. Един факт, който по време на обсъждането в Комисията ми беше убегнал, е свързан със сключването на договори с ветеринарните лекари. Има райониране, ние го приветстваме, това е наша теза от доста време – че това райониране е важно да бъде направено за обхвата на териториите, в които ветеринарните лекари работят. Но Вие имате приета профилактична програма

В Преходните и заключителните разпоредби Вие казвате, че всички тези договори ще бъдат прекратени. Смятайте, че през 2020 г., докато Вие организирате целия процес на райониране, разпределение и избор на ветеринарни лекари, може и да не се изпълни тази програма по надзор, която е предвидена за 2020 г. За 2019-а имаше проблеми с доставката на ваксини, през 2020-а може да имаме други организационни и структурни промени. Не знам в друг законопроект досега по такъв императивен начин да обявяваме спирането на сключени договори, да ги прекратяваме и да започваме от нулата в осъществяването на дейностите под надзор. Това според нас ще създаде изключително голям хаос, особено през 2020 г., която също се очертава критична, поне от началото на годината, и не само африканската чума по свинете ще е проблем – така или иначе в България има и други заболявания, които изискват специално Има корекция по отношение на обезщетенията. Новите предложения са свързани с конкретизиране не на пазарни цени, а цени на производител от Националния статистически институт. Предвижда се да има оценители или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството да прави оценки за животни, които са под селекционен контрол. Вие сте в течение, че в статистиката, първо, няма пазарни цени – тя не работи с пазарни цени, второ, че за много от категориите животни въобще няма цени. Какви ще са тези оценители, които ще направят тези оценки, нищо че са в списък? На мен лично ми се струва, че ще бъде доста административно определена цената, без право тя да бъде обжалвана под какъвто и да е начин. Предвижда се и редукция на цената, без по-нататък да се пояснява на какво основание ще има редукция на цената, когато един път определена от оценител, тя следва да бъде намалена след това на базата на наредба, която все още не сме видели. Против сме увеличаването на санкциите – някои санкции са увеличени десет пъти: от 100 лв. за личните стопанства, ако не са направили първо, второ, до 1000 лв. минимална санкция за тях. Въобще санкциите са нещо, което в този парламент непрекъснато се появява като възможност, за да решим една или друга кризисна ситуация. Но когато всички си вършат работата, когато, предполагам, и всички, които се занимават в сектора „Животновъдство“, включително и личните стопанства, имат възможност да направят стъпките, за да работят в нормална среда, да имат съответните разрешителни, ми се струва, че

въпроса: въобще дали ще съществуват личните стопанства? Според мен в краткосрочен план с такъв план за действие личните стопанства ще изчезнат от картата на сектор „Животновъдство“ в България. И нещо, което също впоследствие – след Комисията ми направи впечатление, за което нямам отговор, и ако има възможност, някой да ми отговори, е Разделът „Ветеринарномедицински продукти“. Промените на пръв поглед изглеждат еднотипни, но има 43 пъти делегиране на правомощия от изпълнителния директор на трето лице. В този раздел делегирането на правомощията е основната задача на Агенцията по храните. По тази логика ние можем въобще да извадим този раздел от компетенцията на Изпълнителната агенция, щом ще делегираме правомощия. Но 43 пъти, ако направите усилието да видите за какво става въпрос, сигурно има някакво обяснение, но то в края на краищата размива отговорността, а знаете, че и там има проблеми от гледна точка на разрешителни, лицензи, които трябва да се реализират. Ние се въздържахме в Комисията, ще се въздържим и в залата по отношение на Законопроекта, но между първо и второ четене, при осигуряване на достатъчно време и възможност, ще си направим нашите предложения, предвид факта, че когато се правят промени, които засягат много и голяма група хора, особено лични стопанства, особено индустриални ферми и фермерски стопанства, трябва наистина стъпките да са премерени и изпълними на практика. Иначе само с пожелания –„Ние ще ограничим заболяванията с тези стъпки“, ми се струва, че няма да достигнем до положителен резултат, който всички искаме да се реализира накрая. Благодаря.

Искам да поясня няколко неща. Аз, разбира се, не съм присъствала в Комисията по земеделието и храните, но Законопроектът се работи от месец август, август, когато приключи интензитетът и пикът на болестта. Извадихме всички слабости, които има в системата и в координацията. Имахме ясна визия какви промени трябва да Той е качен за обществено обсъждане и стои вече повече от три месеца. Има проведени множество работни срещи. Напротив, няма никакво бързане с настоящия законопроект. Ние вече сме в забава, тъй като идва и този годишен пик на това заболяване. В този ред на мисли искам да кажа, че са проведени всички възможни срещи със заинтересованите лица. Безспорно, че някои от тях не приемат хипотезите, които са предложени, и текстовете, които им вменяват повече задължения – това е най-нормално. Но следва да знаем, че заболяванията засягат цялото общество и финално всеки данъкоплатец, тъй като обезщетенията за всичко се плащат от данъците на всеки един гражданин. В този ред на мисли всеки по тази верига на обществени отношения трябва стриктно да изпълнява всичките си задължения. Минавам към последната бележка по отношение на това, че ще има редукция. Да, ще има, защото българският данъкоплатец не може да плаща обезщетения на всички, а самите оператори да не са изпълнили всички възможни мерки за биосигурност! И е най-нормалното. Но това може да стане – има изготвена наредба с ясно разписани правила, ако въпросното сега представено изменение на Закона бъде прието. Имахме много дълъг дебат за частно практикуващите ветеринари – също мога много обстоятелствена да бъда, да, те ще имат повече задължения и трябва да имат повече такива! И тези нови задължения, които са извън териториалния обхват, са задължения, които и сега трябваше да ги изпълняват! Мога да говоря много на тема къде бяха те на терен, къде бяха с обученията на хората, кой знаеше – няма да влизам в този детайл. Въпросът е, че в тази държава всеки, който иска да се ползва от нейните блага, трябва да положи и съответния труд, без значение какви програми има и за какво ти дават пари! Те могат да бъдат получавани само срещу положен труд! Не, личните стопанства няма да бъдат намалени, защото и сега мога да Ви кажа какви са мерките за биосигурност биосигурност – елементарни, с вложения само на собствен труд, ясно разписани, включително и в листовки за обучителната кампания. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Пожелавам конструктивен дебат. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Други изказвания по Законопроекта?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги уважаеми колеги народни представители! Това, което министър Танева каза за африканската чума, в световен мащаб е огромен проблем. За съжаление обаче, ние някак си винаги гасим пожари. Така стана и миналата седмица, спомняте си, когато тук приехме Закона за маслодайната роза. Вие си спомняте преди две години, когато розопроизводителите излязоха на протест и премиерът нареди да бъде разписан един закон. В тази посока някак си вървим след събитията. В същото време в Управленската програма на ГЕРБ, на страница 71, Цел 153 – Продължаване на политиките на балансирано и диференцирано земеделие, Мярка 612, е разписано: „по-високо качество, по-висока продуктивност и конкурентоспособност в сектор „Животновъдство“. Тъй като професор Бъчварова преди малко конкретно говори по самия законопроект, все пак сме на първо четене и е добре да видим кои са причините, довели до тези проблеми. От две години на тогавашния министър Порожанов и на доктор Дамян Илиев изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, ние многократно сме отправяли забележки и сме сигнализирали за проблемите, които ще доведат навлизането на африканската чума. За съжаление, от няколко месеца министър Танева наистина гаси пожари, но всичко това, което беше пропуснато, сега няма как да бъде наваксано. След малко ще дам и някои данни, за да бъда по-обективен.

женски свине за разплод – 64 хиляди. В аграрния доклад от 2018 г. вече прогнозите намаляват с около 37 хил. бр., или с минус 3,8%. И днес те са 593 хиляди към 2018 г., а в същото време ние трябва много ясно и категорично да заявим откъде тръгнаха и проблемите. промените, които се предлагат в Закона за районирането, Вие си спомняте, че през 2011 г., когато тогава министърът на земеделието Мирослав Найденов, разбира се, тук под давлението и на Европейската комисия, но бяха обединени две изключително работещи служби – Службата за ветеринарномедицинска дейност и Националната служба по земеделие и храни в Българската агенция по безопасност на храните. Ако отворите някои от стенограмите на Министерството на земеделието от началото на 90-те години, ще видите, че там дори френски държавници са казвали и са давали за пример българските служби по ветеринарна медицина и по растителна защита като пример за изключително добре организирани, дори военизирани. Спомняте си, че ние бяхме водеща аграрна държава и като защитена територия в Европейския съюз. Може Може би опитът и желанието е било през 2011 г. това обединение да бъде добро, за съжаление, виждате, че резултатите водят до намаляване тенденцията на развитието на секторите „Растениевъдство“ и „Зеленчукопроизводство“, така и данните, които Ви прочетох за сектор „Животновъдство“. На следващо място, нека да видим и в мотивите на министър-председателя от Доклада какви всъщност са и някои от притесненията: „Налага се да бъде подобрена организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животни, осъществявано от регистрирани ветеринарни лекари, въвеждането на териториален принцип по сключването на договор с регистрирани ветеринарни лекари с изпълнението на мерките по Програмата за профилактика.“ Затова дадох за пример преди 2011 г., когато всеки един ветеринарен лекар знаеше във всеки един стопански двор какви животни се гледат. За съжаление, това нещо през годините изчезна и няма как да не стигнем и до това, което се случи в момента и с африканската чума в България. Предвижда се честотата на посещение в обектите да бъде определена със специална процедура, както и други условия, при които ще се организира и провежда ветеринарномедицинското обслужване. сега стигаме до момента с обезщетяването. „Към настоящия момент обезщетението за умрели, унищожени и принудително заклани животни трябва да се изчислява на базата на пазарни цени, което затруднява до голяма степен органите на Българската асоциация по безопасност на храните при изпълнението на задължението за определяне размера на обезщетението. Националният статистически институт не събира данни за всички гледани и произведени в България селскостопански животни и продукти, а само за тези със значителен дял.“ Аз не знам дали министър-председателят неволно или не е разбрал какво подписва, но няма как сектор „Свиневъдство“ да е сектор с незначителен дял, за да не можем ние да определим цените за обезщетения. Ние правихме среща с големи производители на свинекомплексите, които се оплакаха именно от ниските цени, с които те са компенсирани. На следващо място, искам да обърна внимание и за развитието на сектор „Земеделие“, тъй като трябва да дадем със Законопроекта една надежда в сектора и на хората, решили да се занимават със свинепроизводство, къде беше България преди 1989 г.? Ние сме имали над 4 милиона производство на свине, през 1989 г. те са били 4 млн. 150 хил. През 2009 г. – 730 хиляди, 2017 г. вече намаляват на 593 хиляди.

1989 г. – 48 кг, вече сме стигнали до 10 кг на човек от населението. За да задоволим макар и скромните консумативни нужди, сме принудени да внасяме в момента огромни количества свинско месо. От 2011 г. насам ежегодно вносът достига над 111 хил. тона. Забележете, Дания по територия е 2,5 пъти по-малка от България, произвежда ежегодно 10 млн. тона зърно, колкото ние. Между другото, хвалим се, че изнасяме зърно, аз многократно от тази трибуна съм казвал, че това зърно, което изнасяме, е първичен продукт без добавена стойност, вместо зърното да го превръщаме в месо. Дания произвежда мляко – 320 литра, и месо над 100 кг 10 пъти повече, отколкото в България. Холандия по територия е три пъти по-малка от България, която също не е известна като зърнопроизводител, годишно произвежда повече от 3 млн. тона месо, от което 49% свинско. Забележете, в България валутното салдо на животновъдството обаче през 2017 г. – по данни на аграрните доклади, е отрицателно и възлиза на 259 млн. евро, а последният посочен по-горе внос на свинско месо от 111 хил. тона възлиза на 208 млн. евро, или това е над 80% отрицателен показател. Всички тези данни аз ги изнасям, за да да може Народното събрание като политически орган и Вие като управляващи да може да се стреснете и това, което професор Бъчварова каза, че между първо и второ четене нашите предложения, които ще направим, трябва да бъдат в посока развитие и запазване на сектор „Свиневъдство“. Наскоро с ирония един немски журналист констатира, че е посетил една българска месопреработвателна компания и там е видял как произвеждат български салами с баварски прасета. Уважаеми колеги народни представители, проблемите, които цитирах тук, и африканската чума, трябва да ни даде онзи заряд, за да може развитието на секторите – на аграрния, в случая на сектор „Животновъдство“,

Други изказвания по Законопроекта има ли, колеги? Не виждам. Закривам разискванията по Законопроекта. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Заповядайте, госпожо Александрова, за да докладвате Законопроекта.

Представям на Вашето внимание „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2019 г. Приет е на първо гласуване на 27 септември 2019 г. Проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Подлагам на гласуване наименованието на Закона, подкрепено от Комисията.

ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение на народния представител Хамид Хамид по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов чл. 214.

Предложението е прието.

8, т. 1 от Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора, на равна по степен или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт. Времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.“ Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 5.

изменения и допълнения: 1. В ал. 3, изречение второ думата „правомощията“ се заличава, а изречение трето се изменя така: „Всяка комисия избира измежду членовете си председател, който е изборен член от съответната колегия на Висшия съдебен съвет.“ 2. В ал. 4 и 6 след думата „избрани“ се добавя „за срок от една година“. 3. В ал. 8 изречение първо се заличава, а в изречение второ думите „за повече от два последователни мандата“ се заменят с „повече от два пъти, които са последователни“.“ 4. Създава се ал. 9: „(9) Участието в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет на съдии, прокурори и следователи се взема предвид при изготвяне на атестация на съответния съдия, прокурор или следовател.“

Участващите в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет съдии, прокурори и следователи извършват цялостна проверка на комплексните оценки на атестациите по чл. 196, предложени от съответните помощни или постоянни атестационни комисии в органите на съдебната власт. власт. (3) Комисиите по атестирането и конкурсите предлагат на съответната колегия проект на решение за провеждане на атестиране по чл. 196 и приемане на комплексна оценка на съдия, прокурор и следовател. 3. Досегашните ал. 2 – 8 стават съответно ал. 4 – 10.“

Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „с изключение на тези от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба“ се заличават. 2. Създават се ал. 2 – 4: „(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба не подлежат на атестиране по реда на глава девета, раздел IV. (3) Заместниците на административните ръководители от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба, както и съдиите, прокурорите и следователите в тях, не подлежат на атестиране 1 – 3. (4) Съдиите, прокурорите и следователите, административните ръководители и заместниците на административни ръководители, навършили 60-годишна възраст, не подлежат на атестиране по чл. 196, ал. 1,

Подлагам на гласуване следните текстове:

Предложение на народния представител Хамид Хамид по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13.

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за отхвърляне на § 7 по вносител;

5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 18: „§ 18. В чл. 65 накрая се добавя „и се представляват от административния ръководител или друго определено лице“ и се създават изречения второ и трето: „При осъществяване на функциите на административен ръководител се издават заповеди, разпореждания и правила съобразно определената в закона компетентност. Общото събрание, пленумът на Върховния касационен съд и пленумът на Върховния административен съд са органи на съответния съд, произнасят се само в определените в закона случаи, дават становища, приемат правила и решения с явно гласуване и мнозинство повече от половината от присъстващите съдии“.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 19: „§ 19. В чл. 68д се правят следните изменения и допълнения: Създава се нова ал. 2: „(2) Когато предложените кандидати са по-малко от 50 на сто от определения по чл. 67а брой, нов избор не се произвежда до попълване на списъка на кандидатите. В този случай мандатът на съдебните заседатели се удължава до полагането на клетва от новоизбраните съдебни заседатели.“ 2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.“

заличава.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 21. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Димитър Лазаров от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 22: „§ 22.

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: първо, предложение на Комисията за създаване на нов § 19 с текст съгласно Доклада на Комисията; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 13, който става 20; текста на вносителя за § 14, който става §

§ 24: „§ 24. В чл. 175б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 5 след думата „книги“ се добавя „в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация“;

бб) в буква „а“ накрая се създава изречение второ: „Не се декларира служебно обучение.“; вв) в буква „б“ накрая се създава изречение второ: „Не се декларира служебно пътуване.“; гг) буква „в“ се отменя;

при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 – имуществото по ал. 1 към датата на възникване на качеството, което е основание за деклариране; 2. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, промяна в имуществото по ал. 1, настъпила през предходната календарна година, като по т. 3 – 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година;

по т. 3 – 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, изчислени към дата една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране.“

следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 4 думите „след подаване на декларацията по т. 3“ се заменят с „от изгубване на качеството, което е основание за деклариране“. 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 се подава при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно погасяване – ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.“

Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 15, който става § 23; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 16, който става §

„Уведомлението се изпраща на посочения от лицето адрес, в т. ч. електронен адрес, а ако не е намерено – по месторабота. Когато уведомлението не може да бъде връчено, уведомяването се извършва чрез съобщение на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който уведомлението се смята за връчено.“, а досегашното изречение второ става изречение четвърто. 3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Списъкът се премахва от интернет страницата в края на съответната календарна година, за която се отнася.“

В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „10 000“, а думите „в рамките на която то“ се заменят с „което в 14-дневен срок от уведомяването му“. му“. 2. В ал. 3 числото „5000“ се заменя с „10 000“. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) Допълнителна проверка се извършва и когато в сигнал, отговарящ на условията по чл. 175л, ал. 5, се съдържат данни за несъответствие между имущественото състояние на съдия, прокурор или следовател и декларацията по чл. 175б, ал. 1, което надвишава 10 000 лв. В този случай допълнителната проверка се извършва едновременно с проверката на сигнала по чл. 175м

и текстовете на вносителя за параграфи 21 и 22, които стават съответно параграфи 29 и 30. Гласували

По § 23 има предложение на народните представители Емил Димитров и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 31: „§ 31. § 31: „§ 31. В чл. 175н се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверките по този раздел в двумесечен срок от приключване на предварителното проучване. Срокът за проверка може да бъде удължен еднократно с до два месеца със заповед на главния инспектор.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да поиска сведения, писмени и веществени доказателства и документи от подателя на сигнала, от проверяваното лице или от други лица, които биха могли да потвърдят изложеното в сигнала или да предоставят друга информация.“ 3. Създават се ал. 4 и 5: ал. 4 и 5: „(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да предоставят поисканите сведения, доказателства и документи, както и да се явят лично в Инспектората към Висшия съдебен съвет, ако бъдат призовани. Когато личното явяване не може да се осъществи по уважителни причини, се определя срок за това. това. (5) Предоставянето на сведения, доказателства и документи, поискани от Инспектората към Висшия съдебен съвет в хода на проверките по този раздел, е задължително за гражданите, ако това не застрашава техните права.“ Предложение на народните представители Красимир Ципов и Емил Димитров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 32: „§ 32. В чл. 178 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „до 10 на сто

предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с текст съгласно Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 24 и 25,

„При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше юридическо образование по специалността „Право“.“ 2. В ал. 2 цифрата „7“ се заличава.“ Предложение на народните представители Красимир Ципов и Емил Димитров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 38: „§ 38. В чл. 188, ал. 1, изречение второ думите „не по-малко от 80

предложението на Комисията за създаване на нов § 38 с текст съгласно Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 29 и 30, които стават съответно параграфи

за тригодишен период от назначаването на длъжност съдия, прокурор или следовател – при участие в конкурс или при предложение за повишаване в ранг;“. б) точка 3 се изменя така: „3. за 5-годишен период от атестирането за несменяемост на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител;“. 2. Създава се ал. 2: „(2) Младши съдии, младши прокурори и младши следователи не се атестират предварително, а за работата им се изготвя доклад от наставника на втората година от назначаването им.“

текста на вносителя за § 31, който става § 41 с предложението за заместване, направено от Комисията; текста на вносителя за § 32, който става § 42; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 33, който става §

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 45: „§ 45. В чл. 203 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2 се отменят. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост и за периодично атестиране се прави пред Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-рано от един месец преди изтичането на 5 годишния срок.“ 3. Алинея 5 се отменя.“

„помощните и“. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) При установени в рамките на процедурата по атестирането специфични нужди или необходимост от подобряване на професионалните умения на атестирания съдия, прокурор или следовател, по негова инициатива или по предложение на помощните или постоянните атестационни комисии, или служебно, Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на

Не виждам. Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 35, който става § текста на вносителя за § 36, който става § 46 с предложението за отпадане на ал. 4, направено от Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 47 с текст съгласно Доклада на Комисията,

Комисията предлага да се създаде нов § 52: „§ 52. Създава се нов чл. 214: „Чл. 214. Съдиите, прокурорите и следователите при или по повод изпълнение на техните служебни функции не може да бъдат ответници в административно производство, освен ако е предвидено в закон.“

„Княз Александър I“ ще бъде поклонението пред академик Благовест Сендов. В тази връзка прекъсваме заседанието, като ще възобновим работа в 12,00 ч.